Dobar dan svima! Danas obilježavamo Međunarodni dan za prava žena koji je započeo još početkom prošlog stoljeća ne na 8. ožujak, nego su se dani, bilo je različitih dana. Stvarno tek 70-tih godina prošlog stoljeća 8. ožujak je u cijelom svijetu odlukom Ujedinjenih nacija postao jednak za sve zemlje. On je započeo emancipacijom žena za prava glasa, ali međutim danas ju povezujemo i sa rodnim pravima i sa reproduktivnim pravima i sa pravima protiv svih oblika diskriminacije i povezujemo s 8. ožujak ili kao što smo ga našom socijalizacijom zvali 8. mart povezujemo ga sa borbom borbom protiv svih oblika nasilja nad ženama. Znači danas ne slavimo, danas obilježavamo, obilježavamo nešto što je bitno, što zahvaća polovice ili malo više od polovice čovječanstva, što nije još proces koji je još itekako u tijeku i u politici vidimo i u parlamentima cijeloga svijeta ili gotovo cijeloga svijeta nemamo jednak broj muškaraca i žena. kao što vidite nema cvijeća ovdje ispred mene, ima ga negdje drugdje jer barem ja doživljavam to kao dan kada se moramo boriti za prava žena, a to nije nikakva fešta, nikakav nikakav dan u kojem ćemo slaviti ono ono što je postignuto nego ćemo se podsjetiti na sve ono što još nije postignuto. Evo živio 8. ožujak ili 8. mart. Ja sam 1993. bio prvi koji je sa ove govornice ovdje je čestitao 8. mart Međunarodni dan žena i doživio sam veliki protest tada. Tada se mislilo tako. Vidite danas smo napravili velike korake naprijed što se tiče barem doživljaja o tome što se mora još postići da žene budu ravnopravne sa muškarcima.

Poštovane zastupnice i zastupnici Odbor za vanjsku politiku predložio je na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da provedemo objedinjenu raspravu o prve dvije točke dnevnog reda predviđenog za danas. To su: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, čitanje, P.Z. br. 625. To je naravno drugo čitanje zakona, ovog prijedloga zakona kao što je uobičajeno za međunarodne sporazume. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, Ovdje piše sa druge strane, a valjda sa treće strane. Također u drugom čitanju. Da li je netko protiv prijedloga da ujedinimo ove dvije točke dnevnog reda? Mislim da je to logično. Ako nije, utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama.

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i za vanjsku politiku. Sa nama je državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gospodin Frano Matušić koji će nas uvoditi u ova dva prijedloga zakona. Izvolite. Molim? Da, oprostite državni tajniče. Nakon Nakon toga što završimo te dvije točke ja bih vas molio uobičajeno u petak da pređemo na stajališta, na iznošenje stajališta. Ima li netko protiv toga nešto? Mi smo obavijestili klub, ali obavijestite i vi vaše kolege da mogu iznosit stajališta tada, odmah 10-ak minuta nakon toga što završimo ovaj ove dvije točke. Izvolite gospodin Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, dame i gospodo, pridružujem se čestitkama u prigodi Međunarodnog dana zapravo žena i pred vama sam da bih vam obrazložio razloge zbog kojih ćemo se pridružiti ostalim članicama EU u potvrđivanju ovog okvirnog sporazuma. Potpisivanje Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU i njezinih država članica s jedne strane te Kraljevine Tajland i Vlade Malezije s druge strane održano je na marginama komemorativnog sastanka na vrhu EU …/Govornik se ne razumije./… od 14. prosinca 2022. godine u Bruxellesu. Ovim zakonom potvrđuje se okvirni sporazum kako bi njegove odredbe u smislu Članka 141. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Okvirni sporazumi prate obrazac sličnih sporazuma o partnerstvu i suradnji koji EU sklapa s trećim državama. Primjerice prošle godine Hrvatski sabor je potvrdio sličan Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU i njezinih država članica s jedne strane i Republike Singapura s druge strane. cilj je okvirnog sporazuma uspostava ojačanog partnerstva između EU i Kraljevine Tajland te Malezije te produbljivanje i jačanje suradnje u pitanjima od uzajamnog interesa održavajući pritom zajedničke vrijednosti i zajednička načela. Okvirni sporazum predstavlja važan korak prema pojačanoj političkoj i gospodarskoj prisutnosti EU i država članica u Jugoistočnoj Aziji što je u skladu sa EU strategijom za suradnju u Indo-Pacifiku iz 2021. godine i Strategijom Global Gateway. Okvirni sporazum će zamijeniti trenutni pravni okvir sporazuma o suradnji iz 1980. godine između Europske ekonomske zajednice i udruženja država Jugoistočne Azije ASEAN-a. Dosada je okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji u skladu s unutarnjim postupcima potvrđen u slučaju Malezije u 10 država članica, a u slučaju Kraljevine Tajland u 8 država članica. Kako bi i RH potvrdila sporazum nakon provedenog međuresornog usuglašavanja pripremljeni su ovi konačni prijedlozi zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma. Za provođenje zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Nakon Nakon usvajanja sporazuma RH pružit će se okvir unutar kojeg može ojačati svoju bilateralnu suradnju sa Malezijom i Kraljevinom Tajland kao važnim azijskim ekonomijama. Radi se također o doprinosu izgradnji partnerskih odnosa s trećim državama što je strateški važno u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu te rata na Bliskom Istoku kao i zbog jačanja sigurnosti opskrbnih lanaca. Slijedom navedenog Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru potvrđivanje okvirnog sporazuma u, čime bi se potvrdilo nakon potvrđivanja u preostalim državama članicama doprinijelo produbljivanju odnosa i suradnje sa Malezijom i sa Kraljevinom Tajland. Zahvaljujem.

zaposlenima u saboru i svim ženama u Hrvatskoj, a sada samo malo o ovome što je tema. obje strane sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU i Malezije su potvrdile da su privržene poštivanju demokratskih načela i ljudskih prava kako je to utvrđeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i drugim relevantnim međunarodnim za zaštitu ljudskih prava. Molim vas kakvo je danas stanje ljudskih prava posebno u Maleziji, a znamo da postoje reducirane

**Matušić, Frano (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče Kirin, pa naravno to je jedan od izazova koji je pred EU kad se sklapaju ovakvi sporazumi. U kontekstu Malezije ste govorili postoje određene zabrane, a to su ti vezano za stanje ljudskih prava, a po pitanju Malezije naravno tu je i najveće zabrinutost po pitanju smrtne kazne, po pitanju posebnih zakona kojim je zaštićena kraljevska obitelj. koji prosvjeduju protiv kraljevskih, kraljevske obitelji a pardon ovaj vezano je za Tajland naravno, u Maleziji je nešto, nešto drugačije vezano je za vjerske slobode i vezano je za prava vjeroispovijesti i u tom smislu postoje zabrinutosti, ali naravno to će se rješavati i kroz ovaj sporazum i kroz bilateralnu suradnju kad govorimo o pitaju RH i Malezije u budućnosti, ali ću još nadovezat se na ovo što ste pitali jer se isto odnosi na Kraljevinu Tajland. Postoje određene zabrinutosti tamo je pitanje smrtne kazne jedno od … …/Upadica U tom smislu ćemo voditi računa i brigu o tome. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Gospodin Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče evo u ovim nemilim vremenima vidimo u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu da Rusija želi imati jake partnerske odnose prvenstveno sa zemljama Azije na poseban način na području istočne Azije sa Kinom i zato i sami ste spomenuli u kontekstu i ostvarivanje i jamstva mira i svakolikog razvoja zasigurno treba pozdraviti i sporazum sa ove dvije jugoistočne azijske zemlje, pa evo molim vas da prokomentirate iako ste već spomenuli da u kontekstu upravo ovog što se događa u Ukrajini moramo promatrati

državama iz ASEAN-a dakle u ovom slučaju Kraljevine Tajland i Malezije treba osigurati sigurne opskrbne lance također to je bitno i u kontekstu rata na Bliskom Istoku. Nažalost, danas je Crveno more postalo također more u kojem su sukobi gdje postoji opasnost za prekid opskrbe država EU zbog nemogućnosti da se prođe kroz Sueski kanal na miran način i u tom smislu i u tom kontekstu snaženje pozicije EU je izuzetno bitno. EU je već snažno prisutna u obadvije ove zemlje u smislu investicija. Konkretno u Kraljevini Tajland je EU druga po investicijama nakon Japana, dakle riječ je o snažnoj prisutnosti, ali ovo će još dodatno ojačati ovi sporazumi će dodatno ojačati suradnju EU sa ove dvije države i osigurati …/Upadica Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, obje zemlje o kojima danas raspravljamo dakle Tajland i Malezija su članice ASEAN-a, ASEAN je izuzetno važan i postaje sve važniji geopolitički naravno i za EU, pa bih pa bih vas molio komentar što se očekuje i što Hrvatska očekuje od najavljenog summita EU s jedne strane i ASEAN-a s druge strane. Isto tako u zemljama ASEAN-a je EU dakle kolektivno gledajući ako ne drugi onda treći investitor, ali među najvećim investitorima i najvažnijim trgovinskim i gospodarskim partnerima, pa iz tog konteksta ako bi nam isto mogli reći koje se tu prilike otvaraju za EU, ali i za Hrvatsku kao dio EU? **Radin, Frano (HDZ)** Zahvaljujem g. zastupniče Hajduković. Da, otvaraju se velike perspektive suradnje prije svega političke suradnje koja će se dogovoriti na sastanku koji se redovito održava svake godine. Ja sam prošle godine sudjelovao u ime RH ispred MVEP-a i mogu reć da doista postoje velika očekivanja od stranih država članica njih 10 ASEAN-a i žele ulagati doista i politički, ali i u gospodarsku suradnju sa EU. Tu se otvara nama prostor kao RH prije svega Hrvatska je ulaskom u Schengen što je izvrsno postignuće prošle godine od 1. siječnja zapravo postala je novi nova vrata za sve te zemlje sa Dalekog Istoka i tu vidimo ogromnu priliku upravo da iskoristimo naš geopolitički položaj i da pozicioniramo Hrvatsku još snažnije na karti, gospodarskoj karti svijeta. U tom smislu Hrvatska će kroz ove razgovore EU sa ASEAN-om, sa državama članicama …/Upadica Radin: Hvala./… Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo vidimo ovdje u naslovu kaže zemlje EU s jedne strane Kraljevina Tajland s druge i Vlada Malezije isto tako potpisat će sporazum na obostranu korist. Sad vi ste odgovarali na ova pitanja koji su to benefiti koji će se donijeti, mene interesira iz ovih podataka piše da je Europska komisija ovlastila neke da počnu pregovore 2004.g., a sad je 2024., gdje je zapelo i da li sad nakon što se potpišu ugovori hoće li Hrvatska doista i zajedno sa članicama EU imati veći da tako kažem ulaz u zemlje ASEAN-a ili će to ostati opet za sljedećih 10 ili 20 godina? Hvala. **Radin, Zahvaljujem g. zastupniče. Pa konkretno Hrvatska već ima ulaz … Hrvatska gospodarski surađuje i sa jednom i sa drugom zemljom. Naravno to je vrlo skromna gospodarska suradnja kad govorimo o našem izvozu u te zemlje riječ je o par milijuna eura za razliku od EU u cijelosti koja ima vrlo snažan izvoz u zemlje Jugoistočne Azije, tu je riječ o milijardama eura. doista mi vidimo priliku da ojačamo i da budemo gospodarski prisutniji i snažniji u ovim zemljama. Nije riječ o zastojima u smislu političkih pregovora koji bi sveobuhvatno riješili sve odnose koji se tiče EU i ovih zemalja. Rekao sam već da postoje izazovi političke naravi o pitanju vrijednosnih sustava, raznoraznih zakona, ljudskih prava prije svega ono što je nama izuzetno bitno, ali ti razgovori se nastavljaju. Konkretno u slučaju Malezije oni su sami tražili prekid pregovora zbog palminog ulja i zbog restrikcija koje su po tom pitanju uvedene u zemljama EU …/Upadica Radin: Hvala./… u tom smislu postoje različiti motivi i različiti razlozi za to. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa s obzirom na geopolitičku situaciju i problematika opskrbe i ako mogu reći plovnim putovi i sve ovo što se događa dakle i u Crvenom moru, ali i kroz Suez dakle i s druge strane znamo problematiku opskrbe kroz onog dijela koji ide prema Ukrajini, Bosporu, Dardanele itd., da da li recimo Riječka luka ili luke u Hrvatskoj sigurno ovim potpisivanjem gdje vidimo snagu koju ima Tajland u smislu gospodarskoj da je tu Europa itekako zastupljena, da praktički drugi investitor na tom području, da li će Hrvatsku i da li će ić se u tom smjeru da se u ovoj situaciji iskoristi na neki način recimo

Zahvaljujem g. zastupniče Cappelli. Svakako, Hrvatska će tražiti svoju šansu upravo u činjenici da je odlično geopolitički locirana i da može biti novo, nova ulazna točka za sve robe sa Dalekog Dalekog Istoka pogotovo iz ovih zemalja o kojima danas pričamo iz Jugoistočne Azije u tom smislu vidimo veliku perspektivu. Ono što trenutno otežava tu perspektivu nažalost su teroristički napadi na brodove u Crvenom moru. Međutim vjerujemo da će se to uskoro riješiti, vjerujemo da će taj sukob u tom smislu trenutno nemamo dobre pozicije u smislu da se koriste više naše luke, primjerice Luka Rijeka koja će sigurno biti jedan izvrsni jedno izvrsno čvorište prometno koje će služiti i tim zemljama. Mi svakako se zalažemo u razgovorima sa svim tim zemljama da se koriste upravo naše luke ne samo luka Rijeka, luka Rijeka je najznačajnija zbog blizine i željeznice i povezanosti dalje … …/Upadica Radin: Hvala./… Hvala lijepa. Da li želi neki izvjestitelj odbora uzeti riječ? Kao klub, odbora da? Imamo dva odbora. Hvala. Ne? Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Arsen Bauk ispred SDP-a,

ženama čestitati Međunarodni dan žena 8. mart koji se inače kod nas tradicionalno slavi 8. ožujka. moram malo kritizirati i predsjednika Sabora što je ove dvije točke i objedinio i posebno što je jednu od ove dvije točke stavio na današnji datum. Naime, stanje prava, ljudskih prava žena u Tajlandu i Maleziji je bitno različito. Što se tiče Tajlanda izvanredna karakteristika što se tiče, dakle prava žena na Tajlandu, u Tajlandu je njihov relativno visoki stupanj ekonomske i socijalne osviještenosti i osnaženosti. Tajland ima jednu od najvećih postotaka, najvećih stopa žena poduzetnica na svijetu, a to se objašnjava tradicionalnim matrijarhalnim vlasničkim strukturama u mnogim tajlandskim zajednicama gdje se imovina obično prenosi sa majke na kćer. To je Tajland. S druge strana Vlada Malezije, odnosno Ministarstvo obitelji je za vrijeme corona krize dalo set uputa za žene koje rade od kuće. Između ostalog Vlada je Malezije savjetovala ženama da kod kuće budu lijepo odjevene, našminkane, da se ponašaju kao što bi to činile na poslu što uključuje pristojan razgovor sa muževima i isključuje sarkastične komentare ili zadirkivanja koja se ne preporuča. Dakle, imamo dvije zemlje gdje raspravljamo o ugovorima sa dvije zemlje na dan žena sa dijametralno suprotnim položajem žena u društvu. U tom smislu da nije ovaj datum vjerojatno ne bi niti provjeravao o čemu se radi, pa bi ta rasprava prošla ovako. Ali kad je ovaj datum i kad smo već započeli današnju sjednicu sa čestitkom, onda je red da se malo i spustimo na zemlju. Maleziju doduše malo spašava što je poluotočna i otočna zemlja, pa kolega Cappelli kolegi Brčiću i meni je to ipak posebno, imaju određeni popust. Da zaključim smatram da je bitno da EU potpiše potpiše ugovore sa ove dvije zemlje. Kao što je istaknuo državni tajnik postoje određeni problemi u stanju ljudskih prava u jednoj i u drugoj zemlji ali to će se, na to će se morati voditi računa kasnije. Možda je činjenica koju je kolega Šimičević spomenuo da su 20 godina trajali pregovori to nešto govori, ali dobro gospodine potpredsjedniče vi trajete puno duže od pregovora tako da nije ni to neki problem. I u tom smislu Klub zastupnika SDP-a podržat će prijedlog ova dva zakona. Hvala. Lijepo je da ste jedan dobar dio vašeg izlaganja posvetili meni, ali međutim ovo je, to je prijedlog prijedlog Odbora za vanjsku politiku i sad će gospodin Cappelli valjda reći kakav je to prijedlog da vanjska politika, osim toga ja sam tražio da li ima netko nešto protiv. A nitko nije imao ništa protiv, a bili ste prisutni. Tako da Tako da smo mogli i glasati da ste imali protiv ili nešto, možda. Izvolite, gospodin Cappelli Klub zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, ja se nadam da ću uspjet reći do kraja šta sam imao reći, ja bih ovako počeo da je dobro da danas upravo raspravljamo, da je dobro da se potpisuju ovakvi sporazumi iz razloga što veće suradnje i što više razmjene mišljenja i problematiku koja postoji između EU i tih zemalja koju ćemo danas raspraviti će sigurno pozitivno utjecati na tu zemlju da neke svoje rigorozne, ristriktivne ili bilo kakve pristupe naročito ženama poboljšaju i mislim da ćemo mi dati dodatni poticaj tome upravo ovakvim potpisivanjem da raspravljamo ako želite dalje nastaviti sa EU ne samo u ljudskim pravima, nego u gospodarstvu u svemu morat ćete mijenjati neke pristupe, jer takav interes postoji između Europe i tih i tih zemalja. Tako sam ja shvatio i u ovim prijedlogu potpisivanja gdje je svako posebno područje. Dakle kao što je objasnio državni tajnik upravo to govori da se neke stvari moraju mijenjati ukoliko želimo suradnju, dapače kažem da je dobro da o tome raspravimo, potpišemo i da na neki način pod navodnicima vremenom prinudimo svi zajedno u EU da mijenjaju neke neke pristupe koje imaju, koje sigurno nisu u skladu sa onim što mi razmišljamo u odnosu pogotovo prema ženama. Ova dva zakona, dakle kroz objedinjenju raspravu donose se radi potvrde okvirnih sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU i njezinih država članica sa jedne strane i Vlade Malezije i Kraljevine Tajland s druge strane kako bi njihove odredbe u okviru članka 140. stavka 1. Ustava Hrvatske postale dio pravnog poretka, dakle Republike Hrvatske. Ovi okvirni sporazumi, dva su u nizu sporazuma, dakle o partnerstvu i suradnji koje EU i države članice sklapaju s trećim državama a služe kao temelj za promicanje političkih i gospodarskih interesa EU i njezinih članica u tim zemljama te nape prisutnosti u Jugoistočnoj Aziji. Cilj ovih okvirnih sporazuma je uspostava ojačanog partnerstva između EU, Malezije odnosno Kraljevine Tajlanda. Do sada je sporazume potpisalo 10 članica EU između njih je Austrija, Danska, Njemačka, Estonija, Latvija, Litva, Irska, Mađarska, Poljska i Portugal. Također ovim okvirnim sporazumom će se zamijeniti trenutni pravni okvir Sporazuma o suradnji iz 1980.g. između Europske ekonomske zajednice tada i Udruženja država Jugoistočne Azije tj. ASEAN-a. U slučaju Malezije radi se o prvom bilateralnom sporazumu između EU i Malezije koji će zamijenit Sporazum o suradnji iz 1980.g.. U odnosu na aktualni zakonski okvir ovi sporazumi uključuju više sektora za suradnju i prilagođeni su odgovoriti na globalne izazove te su u skladu sa Strategijom EU za suradnju u Indo-Pacifiku, ali ili i Strategijom Global Gateway, uključuju suradnju u području međunarodnog mira sigurnosti i stabilnosti, području trgovine, ulaganja u području pravde i sigurnosti te suradnje u drugim sektorima koji pokrivaju među ostalima financijske usluge, ekonomsku politiku, industrijsku politiku, mala i srednja poduzeća, turizam, informacije i komunikacijske tehnologije, kibernetičku sigurnost. Danas smo upravo i na Odboru za vanjske kad smo raspravljali prof. Bandov je baš dao jedan primjer suradnje studenata koji idu na to područje, imaju zajednička predavanja, razmjenu tih svojih programa i to je ono što sam reko dakle na neki način utječemo i na život ljudi u tom području gdje će sigurno vidjeti kako kako se to živi u EU, kako se razmišlja recimo o stanju o ljudskim pravima, pristup ženama itd. i mislim da će to biti jedan veliki pomak za svih njih. Dakle, sporazumima pokrivena je suradnja u području znanosti, kao što sam i rekao tehnologije, inovacije u čemu posebno ističu zelene tehnologije, a u cilju uključivanja zelenih tehnologija u sektoru energetike, upravljanja vodama, gospodarenja otpadom, prijevoza te u svrhu diversifikacije opskrbe energijom i promicanja energetske učinkovitosti. U sporazume je uključena i suradnja u području obrazovanja, kulture, poljoprivrede, ribarstva, zdravstva, zapošljavanja, socijalnih pitanja te drugih područja, a posebno se otvara prostor za razmjenu znanja, iskustva u području IT-a inovacija i novih tehnologija što je interesantno u svakom slučaju za Europu, ali naročito kad kažemo Europa puno puta mislimo da mi tu nismo, kao što kaže moja kolegica gospođa Bušić, kad govorimo Europa kažem onda Hrvatska. Pa mi smo dio te Europe, mi sudjelujemo ravnopravno sa svim drugim zemljama u svim tim programima i ne moramo se tu posebno naglašavat odvajanje od toga. Ovi okvirni sporazumi imaju neke izazove poput zabrinuti kao što smo rekli o stanju ljudskih prava u Maleziji i Tajlandu ili oporezivanju alkoholnih pića u Maleziji i uvjeta poslovanja. Malezija pokrenula je panel protiv EU recimo u vezi s mjerama koje je uvela EU i njezine države članice vezano za palmino ulje i biogoriva na bazi palminog ulja. To su izazovi, to su stvari o kojima ćemo razgovarati i morati neke stvari u tim u tim pregovorima isposlovati. Okvirni sporazumi doprinose izgradnji partnerskih odnosa s trećim državama što je kako je i naglasio i na početku državni tajnik, važno u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i situacije na Bliskom Istoku kao i jačanje sigurnosti opskrbnih lanaca o čemu smo govorili zbog promjene geopolitičke situacije u svijetu. Opskrbni lanci su možemo reć nisu možda u prekidu, ali su usporeni, vidjeli smo i ovaj događaj prije par dana gdje su gdje su tri pomorca poginula u napadu Huta na brod koji je bio u tom području i da se sigurno usporilo i da veliki dio njih mora ići preko Afrike na Gibraltar ulazit u Mediteran ili prema sjeveru gore, dakle to su sve stvari zbog kojih je dobro da imamo što više mogućnosti sa trećim državama. Osim toga Malezija i Tajland dio su regionalnoj sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva ugovora o slobodnoj trgovini između 16 zemalja u azijsko pacifičkoj regiji odnosno između Kine, Japana, Južne Koreje, Indije, Australije, Novog Zelanda i 10 zemalja članica ASEAN-a. Malezija je kao što smo i čuli drugi najveći trgovinski partner EU u Jugoistočnoj Aziji, a EU je treći najveći trgovinski partner Malezije. Tajland je druga najveća ekonomija ASEAN-a i članica Svjetske trgovinske organizacije, dakle napominjem Svjetske trgovinske organizacija i zato je bitno kad pitaju, a što će nam takav ugovor i radi čega mi to uopće želimo zajedno sa zemljama EU u tako nešto. EU je četvrti najznačajniji trgovinski partner Tajlanda i drugi najveći ulagač. Ovi podaci dovoljno govore o važnosti potvrđivanja ovih sporazuma, Hrvatska s Malezijom i Tajlandom ima dobre bilateralne odnose pa se očekuje da će sporazum biti dobar temelj za jačanje te suradnje s Malezijom. U HS-u je osnovana i međuparlamentarna skupina prijateljstva koju vodi poštovani kolega dr. Ivan Ćelić. Zbog svega do sada rečenog EU pokrenula pokrenula je prije 10 i više godina i pregovore o sporazumima o slobodnoj trgovini s Malezijom i Tajlandom što je posebno značajno u ovom geopolitičkom trenutku jer je nakon ruske agresije na Ukrajinu vlažno izgraditi novu mrežu kao što sam rekao od … lanaca. Dakle, slijedom navedenog Klub zastupnika HDZ-a predlaže HS-u potvrđivanje ovih okvirnih sporazuma s Malezijom i Kraljevinom Tajlandom. A još na kraju jednom bi čestito svim ženama 8. mart i da ne samo ovom čestitkom i drugim stvarima dokažemo mi muški da je vrijeme da se izjednače i u plaćama, ali i u rukovodećim funkcijama. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodin Domagoj Hajduković Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege naravno ja bih počeo sa čestitkom Međunarodnog dana žena svim ženama i onima koji se tako identificiraju. Što se tiče dnevnog reda koji je pred nama, dakle u drugom čitanju dva okvirna sporazuma između EU s jedne i Tajlanda, odnosno Malezije sa druge strane dozvolite mi nekoliko riječi u globalnom kontekstu i u kontekstu regije, a onda i hrvatskih interesa. Dakle, već i prilikom prvog čitanja raspravljali smo o pozitivnim efektima ovakvih ugovora. Naravno da postoje određene dvojbe i određeni problemi što u društveno-političkim odnosima spomenutih zemalja. No i kao što naslov kaže ovo je okvirni sporazum, dakle ovo je sporazum koji će poslužiti kao okvir za daljnji razvoj suradnje između EU i narečenih zemalja. Dakle, ostavlja se prostora i da kao što je kolega Cappelli govorio da se i neke stvari na njihovoj strani revidiraju, a vjerojatno i hoće. U čemu je važnost sklapanja okvirnog sporazuma upravo sa ove dvije zemlje. Naravno važna je i u kontekstu njihovog članstva u ASEAN-u, ali isto tako u kontekstu toga da su obje zemlje demokratske, odnosno da su demokracije na istoku Europe. Jedna je konstitutivna monarhija, druga je republika. No u svakom slučaju bitno je i to naglasiti budući da nisu sve zemlje članice ASEAN demokratske, dakle imamo i jednopartijske sustave itd. itd. i zbog toga je ovaj sporazum i važan. U samom ASEAN-u ali i ovim državama kako je spomenuto EU jedan je od najvećih ulagača i partnera ako ne drugi ili prvi, onda treći. Ali u svakom slučaju među većim i značajnijima. Da su tržišta bitna i EU, ali također i EU bitno je tržište i samim zemljama ASEAN-a. Postoje naravno još neke dvojbe i problemi koji će se vjerujem rješavati i u budućnosti. Posebno se puno očekuje od summita koji je najavljen, ali vjerojatno, ne vjerovatno nego sigurno će biti u mandatu sljedeće Komisije, dakle summit između EU-a i ASEAN-a što smo imali prilike čuti prošle godine krajem kolovoza kada je saborska delegacija posjetila Indoneziju, najveću članicu i najveće gospodarstvo ASEAN-a, ali također i sam ASEAN, odnosno razgovarala sa glavnim tajnikom ASEANA. Očekivanja su velika sa obje strane, dok iako moramo imati na umu da je ASEAN prije svega ekonomska organizacija, da je puno labavija da tako kažem, odnosno nije tako čvrsta organizacija kao EU. Ali svejedno je izuzetno bitan trgovinski partner. Dakle, ljudska prava u nekima od zemalja su definitivno jedan od potencijalnih tema budućih ugovora, budućih summita i buduće suradnje. No, postoje i određene gospodarske dvojbe. Zašto? Naime, većina zemalja ASEAN-a su još uvijek zemlje u razvoju i potrebno je pronaći balans između razvoja i prava na razvoj koje te zemlje imaju kao i održivoga razvoja, odnosno zaštite okoliša. Posebice je istaknut problem, dakle u bilateralnim odnosima EU i ASEAN-a ili konkretnije Indonezije i još nekih zemalja članica problem deforestacije i zabrinutost EU zbog nagle zbog nagle deforestacije. No i Indonezija, ali i ostale članice itekako su svjesne toga problema i jako puno rade na rješavanju problema i pronalasku balansa i kako sam rekao između održivog razvoja, zaštite okoliša i njihovog gospodarskog razvoja. Upravo je zbog toga bitno da je EU u ovome projektu također bude partner i sa pomoći i sa tehnologijom i sa znanjem, ali također da u tome interes vide i same zemlje ASEANA, dakle Tajland, Malezija, Indonezija i ostali. Farme dakle koje se uzgajaju zbog palminog ulja u također doživjele veliku transformaciju, radi se jako puno na njihovoj održivosti, na zaštiti okoliša što je prepoznato i kao interes samih zemalja, tako da kažem da kažem EU ovdje barem što se nas Socijaldemokrata tiče također treba igrati konstruktivnu ulogu. Naravno jugoistok Azije je također bitan i zbog novih globalno-političke situacije. Kako sam i rekao prije, većina zemalja ASEAN-a su demokratske zemlje, dakle za razliku od nekih koje i nisu toliko demokratske, a postoje i u našoj bližoj regiji, ali isto tako nisu sve. Ono što i što bi trebala biti uloga EU u ovome dijelu je također jačanje njihovih demokratskih kapaciteta nevladinoga sektora itd. što EU radi sa svojim partnerima i dalje. Naravno to je u interesu i samih zemalja ASEAN-a, Tajlanda, Malezije i ostalih, ali i same EU. Također diverzifikacija tržišta, držanje stabilnima lanaca opskrbe posebice u svjetlu ratnih događanja i na na arapskom poluotoku, odnosno na Bliskom istoku i u Ukrajini je također izuzetno bitno. Ono što bih još rekao u ovome kontekstu jest da zemlje regije Hrvatsku itekako vide, dakle Hrvatsku bilateralno ali naravno i zbog našeg članstva EU i pripadnosti Schengenskom prostoru vide kao zanimljivog i vitalnog partnera. Upravo smo jučer imali visoku delegaciju indonezijskog Parlamenta u Hrvatskom saboru koji su upravo taj dio apostrofirali. Dakle, kao članica ASEAN-a ono što njih posebice zanima su naše luke ne samo Rijeka i ostale luke kao i, dakle oni nas percipiraju, vide zbog našeg strateškog položaja kao ulaz u EU, znači ulaz njihove robe na naša tržišta. Ne moram vam mislim posebno govoriti ako se za to odluči Indonezija da će ostale zemlje ASEAN-a također to slijediti budući da je Indonezija i najveće gospodarstvo Aseana, te to naravno treba imati na umu kada govorimo i o ovim okvirnim sporazumima. Još bih na kraju dodao da Hrvatska sa Tajlandom i Malezijom ima itekako dobre odnose. Malezija ima i rezidentno veleposlanstvo u Zagrebu odnosno u Hrvatskoj, tako da na tim odnosima treba raditi i dalje. Trebamo imati partnere i na jugoistoku Azije i kritičari kada govore o tome da Hrvatska je premala, Hrvatska se možda ne treba toliko nametati u tako dalekim regijama. Mislim da ih demantira upravo ovo što su kolegice i kolege iz Indonezije govorile, dakle strateška pozicija Hrvatske je prije svega prometna u kontekstu EU, u kontekstu pripadnosti schengentskom prostoru je njima izuzetno zanimljiva. Naravno postoji čitav niz drugih bilateralnih mogućnosti suradnji budući da su zemlje ASEAN-a i također i zemlje koje šalju ljude u emigraciju, neš…, imamo nešto radnika iz Indonezije, ali od zemalja ASEAN-a koliko znam najviše stranih radnika je iz Filipina. Tako da taj dio svijeta itekako je strateški bitan ne samo EU nego i Hrvatskoj i mi Socijaldemokrati mislimo da je dobro da se konačno finalizira potpisivanje okvirnog sporazuma unutar koje će nam onda dati mogućnosti za gradnju ostalih eventualno potrebnih sporazuma, razvijanje bilateralne i multilateralne suradnje, kao i jačeg ekonomskog povezivanja. Zbog svega navedenog Klub Socijaldemokrata podržat će oba sporazuma. Hvala vam lijepo. Hvala vam Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, evo ja isto koristim priliku čestitati 8. ožujak, Međunarodni dan žena i doista želim da žene dobiju mjesto koje im pripada, a to da budu ravnopravne, u najmanju ruku ravnopravne sa nama muškarcima. Vjerujem da ima pomaka i da će to se doista i ostvariti. Evo ovdje pred nama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između EU i njenih članica s jedne strane i Kraljevine Tajlanda s druge strane. Isto tako okvirni sporazum EU i njenih članica s jedne strane i Vlade Malezije s druge strane. Ono što bi ja želio naglasiti prije nego kažem nešto o ovim sporazumima je da zapravo Hrvatska je i prije imala ovakvih bilateralnih sporazuma, ali ulaskom u EU 2013. zapravo nama su se otvorile mogućnosti potpisivati upravo ovakve ugovore sa zemljama ASEAN-a koji je prostor ogroman i gdje su ogromne mogućnosti za uspostavljanje suradnje na svim razinama. Ali da bi se mogao potpisati neki ugovor onda mi moramo poštivati naše zakonodavstvo, a ovo proizlazi iz čl. 141. Ustava RH da se da se može potpisati ovakav okvirni sporazum. Okvirni sporazum prati obrazac sličnih sporazuma o partnerstvu i suradnji koji EU sklapa sa trećim državama, uključujući i države jugoistočne Azije. Mi potpisivanjem ovog ugovora zapravo želimo ostvariti dobru suradnju na svim područjima. Pa ovdje prvo o čemu se vodi računa, a to smo čuli iz prethodnih govornika, o poštivanju ljudskih prava, opće načela temeljnih sloboda tako dalje. Stranke će potvrditi svoju predanost promicanju i održavanju razvoja u svim njegovim dimenzijama, suradnju i suočavanje s izazovima povezanim sa klimatskim promjenama i globalizacijom, te doprinosu programu održivog razvoja do 2030.g.. Između ostalog ovdje u ovom ugovoru se spominje i uspostavljanje suradnje u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, uspostavljanje dijaloga o teškim kaznenim djelima međunarodnog značenja, uspostava suradnje u sprječavanju terorizma, osiguranje uvjeta za praćenje i razvoj trgovine, razvijanje, razvijanje i suradnja na području ljudskih prava, a čuli smo da u jednoj od ovih država žene imaju svoja prava dok u drugoj su već malo, malo ograničene. Isto tako ovdje je važno naglasiti da država hrvatska kao članica EU želi uspostaviti i trgovinsku suradnju, makroekonomsku politiku i sve ono iz čega proizlazi da Hrvatska kao članica EU može dobro i kvalitetno surađivati sa zemljama ASEAN-a. Isto tako vodimo računa o, bar u tom ugovoru sam pročitao, zaštiti, zaštiti osobnih podataka i privatnosti, a ono gdje je izražena, izražena suradnja je pravosuđe i pravna suradnja. Dakle, želimo surađivati sa državama koji imaju pravnu stečevinu sličnu ili veću nego što ima EU i to je zapravo, zapravo cilj i kažem još jedanput da ulaskom u EU hrvatska država je stekla neslućene mogućnosti i kažem i u području suradnje i znanosti i tehnologije i inovacija i kulture i obrazovanja. I na tragu svega ovoga HDZ će podržati potpisivanje ovih ugovora, hvala lijepo.

ovi okvirni sporazumi neće otvoriti samo mogućnosti gospodarske i razvojne suradnje, oni će naravno otvoriti mogućnosti i tehnološke, akademske i svake druge suradnje, ono što kažem u Hrvatskoj bi u ovom trenutku trebalo biti presudno. Što se tiče prostora ASEANA, pa onda i Tajlanda i Malezije koji jesu dio toga prostora jest infrastrukturno čvršće vezanje logističko uz ovaj dio svijeta kao i naši bilateralni interesi u ovom slučaju, a tu naše luke ne samo morske nego i zračne luke imaju itekako veliki potencijal. To je svakako nešto o čemu voditi računa i kao što sam i ranije najavio Klub Socijaldemokrata podržat će oba sporazuma.

Prije svega želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi na vrlo konstruktivan način. Doista smatramo da će ovi sporazumi otvoriti prostora prije svega hrvatskom gospodarstvu, ali i rekao bih i cjelokupnom društvu za suradnju s ove dvije države s Malezijom i Kraljevinom Tajland. Ono što je ovdje bilo, o čemu je bilo govora je i određena vrsta zabrinutosti za stanje ljudskih prava, pa rekao bi da će ovaj okvirni sporazum zapravo pružiti dobru platformu za djelo sa obje države i sa Malezijom i sa Kraljevinom Tajland da se i ta pitanja naravno riješe na način na koji je to riješeno i u konvencijama za ljudska prava itd. Dakle, da se poštuju ljudska prava i da se ukinu smrtne kazne. To je također jako bitno, ali kažem u ovom, u ovom trenutku nam je bitno da se sporazum potvrdi odnosno da se ovi konačni prijedlozi zakona usvoje kako bi i ostale države članice nakon nas jer u slučaju Malezije 10 država je potvrdilo odnosno prihvatilo, a u slučaju Kraljevine Tajland 8 država. Dakle, mi smo relativno među prvima koji imaju to na dnevnom redu, ali tek kad sve zemlje prihvate onda će moći u cijelosti zaživjeti ovi okvirni sporazumi. U tom smislu evo vjerujemo da će sve ovo o čemu smo govorili, a to je prometna pozicija Hrvatske biti iskorištena pozitivno u smislu svih luka od Rijeke do Ploča naravno i sve zračne luke, ali i Hrvatska je postala novo prometno čvorište za mnoge robe. Kao što znamo i LNG mi smo postali energetski hub značajan na svjetskoj karti i vjerujemo da ćemo znati iskoristiti našu poziciju i u okviru EU, ali i u okviru svjetskog gospodarstva. Evo zahvaljujem na podršci.

Hvala. Izvolite odgovor.

zaključujemo raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

Izvolite.